Законопроект за Сметната палата. За изказване наред е господин Мартин Димитров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! В дебата досега от колеги беше изказано твърдението, че едва ли не в този Законопроект няма съществени промени и едва ли не единствената цел била избор на ново ръководство на Сметната палата. А всъщност се прави една много, много съществена промяна, която има шанс да подобри работата на този контролен орган, и на други контролни органи, ако бъде приложена по същия начин, а именно всички решения на ръководството да бъдат публични, да е ясно кой, как е гласувал. Давам Ви следния пример: Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори не отне лиценза на една компания, която е одитирала КТБ, като председателят излезе и изрично каза, че е гласувал „за” отнемането на този лиценз. Българските журналисти настойчиво питаха останалите членове кои са тези, които са гласували „против”, така че лицензът да не бъде отнет и нито един не призна, че е гласувал по този начин – скриха се зад Закона, всеки един от членовете от тази Комисия намери начин и се скри зад Закона. Ние какво предлагаме сега? Казваме така, че от тук нататък в Сметната палата всяко решение ще може да се провери индивидуално за всеки председател, заместник-председател или член на петорната колегия – как е гласувал по всеки един въпрос. Това трябва да бъде приложено, колеги, не само тук. Това трябва да стане начин на работа на това Народно събрание, ако се опитваме да реформираме България и да направим тези контролни органи по-отговорни и по-отчетни. Защо например, уважаеми колеги народни представители, за всеки един от Вас с години назад да може да се провери какво становище и как сте приемали, а за контролните органи това да бъде тайна и представители на подобни контролни органи да не отговарят каква позиция са заели? Другият много важен въпрос е, че за вземането на решение в този колегиален орган ще бъдат необходими четири от пет гласа, което означава, че това ръководство ще трябва да работи като екип и да носи отговорност като екип. Първо, ще е ясно кои са гласували за всяко едно решение, второ, то ще носи отговорност като екип за всички взети решения от страна на Сметната палата. Присъствието на двама представители на професионалните организации – аз си признавам пред Вас, че първоначално гледах на тази идея с известна резервираност, но впоследствие след дълги анализи и консултации от страна на групата на Реформаторския блок стигнахме до извода, че това е нещо добро вътре в управлението на Сметната палата се вкарва граждански контрол. Граждански контрол вътре в управлението му – представители излъчени от професионалните организации, тоест този вътрешен граждански контрол се случва за първи път и това е нещо добро, което се надявам да сработи и ако сработи може да бъде приложено и към други контролни органи по същия начин. Професионалисти ще бъдат избирани като част от ръководството на Сметната палата, ще могат да участват в процеса на вземане на решение и да гласуват включително. Без техните два гласа, забележете, колеги, решение няма да може да бъде взето на практика. Тоест те, гражданските представители на професионалните гилдии, на практика ще имат и нещо като блокираща квота, ако решат да не подкрепят дадено решение, което е друг ключов момент, който заслужава подкрепа. Всичко това взето заедно, уважаеми колеги, са достатъчно силни аргументи – тук говорим само по текстовете, които сега ще гласуваме – този Закон да бъде подкрепен, да получи сериозна подкрепа от страна на Народното събрание, защото това са реформи, които могат да променят България и да направят тази контролна институция коренно различна, много по-работеща, много по-прозрачна, много по-отговорна, да се избегне най-голямата слабост на много контролни механизми в България да няма лична отговорност. Това е най-голямата слабост на много контролиращи системи в България – няма никаква лична отговорност и не можеш да проследиш кой какво е правил, кой как е гласувал, да няма възможността медиите да поискат обяснение от даден човек защо е заел дадена позиция, защо е гласувал по определен начин, защо е подкрепил или не е подкрепил дадено решение. Всички тези аргументи ни водят към подкрепа на тези текстове, които наистина са реформаторски и които ще доведат до по-добра работа на Сметната палата. Благодаря

Вие дадохте пример за това, че там наказанието „отнемане на лиценз на права за две години” се взема с мнозинство от четири души също, но тайно. Искам да Ви обърна внимание, че освен председателката – госпожа Донева, която непосредствено след гласуването заяви своя вот, има и още един член на тази Комисия, който заяви публично този вот, просто сте го пропуснали. Той също е гласувал да бъде отнет лиценза на предприятието „Кей Пи Ем Джи” и на всеки един от двамата отговорни одитори, заверявали отчетите на КТБ. Това е именно господин Милев, който е предложен и избран от нас, от ИДЕС – Института на експерт-счетоводителите. Ето Ви допълнение, доказателство на Вашите думи, че наистина професионално излъчените личности, защото те са личности, когато са професионалисти от такова ниво, могат да застанат на своята сериозна професионална позиция. Останалите членове там са излъчени от държавни органи, да ги нарека, БНБ е единият, Министерството на финансите – другият. Така че за мен колкото повече се насочваме към професионалните гилдии в една или друга област няма да сбъркаме, защото хората, които ще бъдат излъчени, ще бъдат високи професионалисти и по тази причина те ще бъдат личности, които ще имат тежестта да поемат отговорността на собственото си решение и да застанат зад него. Втора реплика – госпожа Манолова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, разбирам Вашето неудобство от срамната сделка, която включвате в четворната коалиция плюс и опитът Ви да отговорите на конкретни въпроси, свързани с този текст, а тук конкретният въпрос е един и Вие дължите отговор на този въпрос: ще има ли представител на Реформаторския блок в новия състав на Сметната палата? Отговорете! Ясно е, че ние сме за това да има лична отговорност, конкретна отговорност за гласуванията – ще подкрепим тези текстове, но те изобщо не са предмет на обсъждане в този текст. За каква прозрачност говорите?! За каква прозрачност, след като на практика с този Закон се намалява кръгът на одитираните субекти? За каква независимост говорите, след като изпълнителната власт ще определя бюджета на Сметната палата? Въпросът тук е един и мисля, че Вие като представител на тези, които протестираха на улицата срещу партийните назначения – нещо, с което злоупотребявате всеки ден, пребивавайки във властта, да отговорите: ще има ли Реформаторският блок свой представител в Сметната палата? Не забравяйте, че много скоро ще има избор и тогава, ако си позволите да излъжете, ще бъдете изобличен. Относно гражданския контрол. Декларативното, императивно посочване от две организации на членовете на Сметната палата не е граждански контрол. Още повече че едната от тях – Институтът на вътрешните одитори в България, е филиал на международна организация, ситуирана в Съединените американски щати. Да предполагам ли, че предвид връзките Ви с редица американски фондации, представителят на Реформаторския блок ще бъде излъчен през тази организация? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма. Дуплика – господин Димитров.

Уважаеми колеги, напълно разбирам безпокойството на госпожа Манолова, тъй като те не назначиха съветник на Станишев и сега се притесняват тази практика да не бъде продължена от сегашното управление. Ние съветници на господин Борисов или на господин Радан Кънев в ръководството на Сметната палата няма да предлагаме, госпожо Манолова. Няма да постъпим като Вас. Не се притеснявайте. Не харесваме Вашия пример и по тази причина няма да го последваме, така че можете да бъдете напълно спокойна. Госпожо Стоянова, по отношение на Вашия въпрос. Не можем да разчитаме членовете на ръководствата на тези органи сами да имат доблестта да излязат и да кажат как са гласували.

Казваме, че всяко такова решение, протоколът от него се качва на интернет страницата на Сметната палата. Въвеждаме регулярен контрол и няма да разчитаме на доблестта на един или втори човек да каже как е гласувал и каква позиция е заел. Заедно с мотивите, тоест ако някой е гласувал „против”, неговите мотиви да станат публични. Всеки журналист или всеки един от нас ще може да ги прочете и да зададе въпрос към тези хора защо са избрали една или друга позиция. Тази промяна е много важна, огромна, тя е промяна към индивидуална отговорност, към отчетност в работата на тези органи. Това не може да не бъде подкрепено. Който не го подкрепи, всъщност иска стария модел, в който пет от девет могат да вземат решение, но никой не знае кои са петте и никой не знае защо са взели дадено решение. Тази прозрачност, отчетност и индивидуална отговорност, които сега въвеждаме, са изключително важни и ще променят коренно работата на

След толкова години, в които тя и нейната партия са се занимавали с кадруване и предложения, тя вече не може да излезе от тази рамка. Не може дори да допусне, че някой друг може да иска да предложи професионалисти, че ще има изслушване в пленарната зала, че ще бъдат предложени хора извън да го наречем – близките партийни съветници. Тя дори не може да го допусне и по тази причина нейното безпокойство сега е, че не бидейки на власт, бидейки опозиция, някой друг, а не те този път, ще кадрува по обичайния начин. Това партийно кадруване трябва да спре и да бъде променено веднъж завинаги! В подобни контролни органи могат да бъдат назначавани само и единствено професионалисти. Затова и сегашното мнозинство – не Вие, госпожо Манолова, въведе процедурата за публично изслушване в пленарната зала, така че всеки кандидат да трябва да отговаря на въпроси, да се представи, да представи своята концепция, а не близките съветници до конкретната власт набързо да бъдат избрани в дадено ръководство, което, за съжаление, не е добра атестация. Благодаря за Вашето внимание. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, сутринта народните представители с огромно мнозинство гласуваха за допускане в залата на председателя на Сметната палата госпожа Лидия Руменова.

за достъпност на протоколите от заседанията на Сметната палата, който важи днес, за всеки, който би желал да се запознае с тези протоколи, не е по-добре да се замени със задължение да се

Взех думата само за това. Това е въпросът имаме ли съзнание за ролята на конституционната фигура на мандатността, уважаеми госпожи и господа. 2009 г. ГЕРБ поеха тежка политическа отговорност да създадат ужасен прецедент – да се прекъсне мандат на избран орган. Миналата година ние направихме същото, вероятно водени от мотива да възстановим поне това беше мотивът на колегите, принципа, само че пак го направихме с прекратяване на мандат на избрани от Вас членове на Сметната палата. Докога – е големият въпрос?! Ще стигнем ли до абсурда, за да бъдем по-честни пред българските граждани, в този закон просто да запишем, че мандатът на Сметната палата съвпада с мандата на Народното събрание, което го избира? Това ли искате?! Категорично сме против. Смисълът на мандатността е друг времевото разминаване на мандата на органа, който избира друг орган, за да се гарантира неговата политическа независимост, за да не ставаме свидетели на грозни явления, като председател на Сметна палата, одитиращият орган да съгласува с одитирания съдържанието на докладите, защото и на такива грозни явления станахме свидетели. Затова въпросът на въпросите е: ще възпитаме ли у себе си култура на уважение към мандатността, като защитен механизъм на самата демокрация? Мисля, че 2009 г. беше тежкото отклонение от този принцип. Днес тази политика продължава, независимо с какви други красиви аргументи ще я облечете. Затова няма да подкрепим изменението. Благодаря. (Единични Госпожа Десислава Атанасова – първа реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Местан, един по-различен поглед, по-различен фокус върху темата, която обсъждаме. За културата на мандатността вероятно трябваше да поставите въпроса не на днешното пленарно заседание, а преди доста пленарни заседания, преди повече от година, когато обсъждахме мандатността на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Да Ви кажа, че по отношение на онази мандатност има произнасяне и на Конституционния съд, така че нямайте подобни притеснения. Просто може би Вашите колеги юристи следва да Ви помогнат в разбирането за мандатността и в разбирането за културното отношение към органите и институциите на държавната власт в България. Благодаря. В предния мандат ясно се констатира, че не става въпрос за съгласуване, а за изменение на предварителен доклад след възражение

във връзка с окончателния одит. Това, което Вие казвате – „съгласува”, е некоректно. Подменяни бяха доклади заради волята

Промяна в доклад след възражение – Законът допуска да се дава възможност на лицето, към което е докладът, или юридическата организация да вземе становище и съответно органът да се съобрази или не с това становище. Сигурен съм, че не искате да ни върнете към времената,

Благодаря, госпожо Председател. Господин Лазаров, едно е правото на възражение, което едва ли някой ще оспори, друго е този, до когото е изпратено възражението, впоследствие да пита: „А така добре ли е?” Нали разбирате? Извинете, да говорим сериозно! „А така добре ли е? Така съгласен ли сте да го запиша?” Извинете, но репликата Ви е много полезна, защото подобни порочни явления имаме само ако не уважаваме принципа на мандатността, ако един орган няма да одитира след време и тези, които, примерно, са вече в опозиция или са отново управляващи. Това е проблемът. Това е проблемът. Мисля, че така отговорих и на господин Янков. Що се отнася до репликата на госпожа Атанасова, аз съм достатъчно скромен човек и когато не ми стигат компетенциите наистина се допитвам до експерти, до по-умни хора от мен в една или друга сфера. Собствено за този чл. 12 направих тези консултации и ще Ви кажа, че решението на онзи Конституционен съд беше заради смяната на модела. Но моят призив за култура на мандатността е да не търсим изкуствени основания за прекратяване на мандатността, истински да уважим този принцип. Така или иначе Конституционният съд тогава каза, че е допустимо, заради смяната на модела от колегиален в индивидуален едноличен орган. Сега ние имаме колегиален орган. Съхранявате го в този закон,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В края на краищата се оказа вярно, че това е точката на точките и по-точно члена на членовете в този закон. И колкото и на някои от колегите да им се вижда, че се правят големи промени, давайки възможност имената на хората, които са гласували в Сметната палата, да се виждат и как са гласували, е голямо постижение и голям резултат на този закон, си мисля, че не е чак такъв мащабът на тази промяна. Видимо е, че става въпрос именно за този чл. 12 в Закона за Сметната палата. Ако в началото на дебата обаче на първо четене имаше някакъв смисъл от този дебат, защото говорехме за два различни модела – колегиалният и едноличният начин на управление на Сметната палата, то днес този дебат според мен до голяма степен се обезсмисля. Видимо е, че вносителите между първо и второ четене извървяха своя път и стигнаха до нашето заключение, че колегиалният модел на управление – колегията като модел на И при това положение практически се изгуби смисълът на дебата изобщо за промените в закона. Видимо е, че вече е извървян този път. За мен обаче остават няколко смущаващи елемента. Тук се дава ясно посланието, че не става въпрос за нищо друго, а единствено и само за състава на Сметната палата. По отношение обаче на двамата външни представители, от една страна, е добре да има представители на гражданския сектор и на хора, които не са свързани със Сметната палата. Аз не искам да обсъждам професионализма на тези, които са избирани в Сметната палата. Критериите, които се залагат за представителите в Сметната палата, са достатъчно високи и едва ли това, че членуват в една или друга неправителствена организация, е критерий за техния професионализъм и за техните качества. Смущаващо е обаче, че едната от организациите, която практически ще предлага член в ръководството на Сметната палата, е един филиал на международна организация, която практически е дислоцирана в друга държава, даже не членка на Европейския съюз. От тази гледна точка това според мен има определени смущения и би трябвало да бъде разгледано много внимателно от колегите. Според би трябвало да бъде преосмислено дори в този дебат в момента. Колкото до втората организация – Института на дипломираните експерт-счетоводители, за мен излиза един въпрос: няма няма ли човек, който се предложи от тази организация, да изпадне до голяма степен в конфликт на интереси, отивайки да одитира една институция или някаква държавна фирма с над 50% държавно участие, ако друг негов колега е заверил отчета на това дружество само преди някакъв период от време и тези хора са в някакви отношения в тази организация. От тази гледна точка, според мен тук можем да изпаднем при определени случаи за прикриване на недобре заверени одиторски доклади от експерт-счетоводители,

Именно поради тази причина, от една страна, видимият политически елемент, партийният момент за смяна на състава на Сметната палата, а и тези опасности пред тези двама външни представители, които реално няма да бъдат постоянно работещи в Сметната палата, а ще бъдат хора, които по един или друг начин ще бъдат хонорувани и ще участват единствено и само при процеса на вземане на окончателното решение на ръководния орган на Сметната палата, мисля, че ще имаме сериозни проблеми за бъдещото функциониране на Сметната палата, което, разбира се, е и елемент от отговорността, която бихте понесли при гласуването на това предложение. С тези мотиви ние няма да подкрепим този текст. Реплики? Госпожа Стоянова. По отношение на това, че тези членове, които ще бъдат излъчени от двете професионални организации, могат да изпаднат в конфликт на интереси, малко по-нататък Законът е дал гаранция, че те трябва да спазват изискванията на Закона за конфликт на интереси и съответно да реагират, ако изпаднат в ситуация, в която са в конфликт на интереси, съгласно този закон. Няма опасност това да се случи.

дружества, одитирани от техни колеги – това не е конфликт на интереси. И ще Ви дам доказателство за това отново с Комисията за надзор над регистрираните одитори, която имаше казус по отношение лиценза на една компания и на двамата одитори, заверили отчета на КТБ. Двама от членовете в тази комисия са колеги на едната от одиторките в Института за световно стопанство. И тези двама членове изрично отправиха запитване имат ли конфликт на интереси, разглеждайки дейността на тяхната колежка в катедрата. И имат отговор от Комисията за конфликт на интереси, че нямат такъв конфликт на интереси. Всеки в тази държава е колега, приятел, пие си ракията или е съсед с някой друг. Това не означава, че той непременно изпада в конфликт на интереси в ситуация, в която другия участва. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Дуплика, господин Горов. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Някак си неусетно стигнахме до заключението на господин Костов, че в България всички са братовчеди. Не беше използвана точно тази терминология, но някак си обобщението беше в тази посока, в което разбира се, сигурно има някаква доза истина. Аз съм наясно, че самите представители няма да участват в процеса на одитирането, най-вероятно – грешка на езика, но ще участват в процеса на вземане на решението по тези доклади. Те ще бъдат хората, които ще вземат решение за крайния резултат, който се реализира на базата на одита. От тази гледна точка съм твърдо убеден, че че ще имат важна тежест при крайния резултат. Колкото до това дали са в конфликт на интереси по смисъла на Закона за конфликт на интереси, те не са. те не са. Нашата задача е да предпазим тези хора, които ще участват в управлението на Сметната палата, да бъдат изкушени изкушени от идеята на приятели, близки, колеги да оказват съдействие или помощ при една или друга ситуация. Именно поради тази причина казвам, че по самия Закон за конфликт на интереси те не са в конфликт на интереси, но за мен остава съмнението, че биха си повлияли мнението под влиянието на някои техни близки и колеги. Мога да дам и други примери – как един одитор в една банка беше посочил кой да бъде одиторът и как се превъртат двама одитори един след друг дълъг период от време. Крайният резултат от функционирането на тази банка беше няколко милиарда загуба за България! От тази гледна точка ние не сме защитени от други такива

(ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател. Извинявайте, че не изразих ясно желанието си за процедура по начина на водене. Госпожо Председател, предлагам да прекратим дебатите, тъй като този спор е воден само преди няколко месеца, когато беше увеличен броят на членовете на Сметната палата – на управителния орган. Тогава си спомняме как протече дебатът – нямаше аргументи от страна на управляващите, както и в момента се опитват с някакви техни схващания да ни убедят в правотата на направените от тях промени преди една година. Считам, че Сметната палата е доказала, че може да работи и с трима членове на Управителния съвет. Сега се предлагат още двама, така че

Няма. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията по чл. 12.

Гласуваме направеното процедурно предложение.

е прието. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

Има няколко оттеглени предложения. Сега гласуваме предложението на Комисията за редакция на чл. 12, с наименованието на този член „Състав на Сметната палата”, така както е по доклада на Комисията. Гласували

Уважаема госпожо Председател, колеги! Гласувах „против”, защото най-лесният начин да попречиш една институция да работи ефективно, да изпълнява функциите си по закон ефективно е като й променяш закона на шест месеца и като на шест месеца правиш преструктуриране.

Това ли трябва да бъде отношението към толкова важна тема, каквато е тази за Сметната палата? Това показва какво е Вашето отношение по тази толкова важна тема. Какво се е случвало миналата година това в момента не е важно. (Смях от ГЕРБ.) Важно е какво днес Вие ще свършите, как днес Вие се разбрахте да разпределите това, срещу което миналата година реагирахте! Защото малката колегия, каквато искате уж да направите, създава условия за натиск и вмешателство в работата на Сметната палата. Предлаганият модел дори с двама членове ще бъде вземане на неадекватни и неинформирани решения, които могат да доведат до много тежки последици за контрола на целия публичен сектор – над 5000 разпоредители, без тук да включваме тези, които се разпореждат с европейски – бенефициентите по европейски средства, и юридически лица, които също ползват публичен ресурс. Приемането на решенията в областта на одитните правомощия ще става изцяло формално и без никакво задълбочаване по същество, каквато явно е целта Ви. Пример тук можем да дадем с трите противоречиви разпореждания за един и същи одит в рамките на по-малко от един месец – за Авиоотряд 28.

основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание. (2) Членовете получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя.” 2. Систематично чл. 13 да стане чл. 16.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13. ПРЕДСЕДАТЕЛ

представители, което Комисията не подкрепя. Гласували 100 народни представители: за 21, против 65, въздържали се 14. Предложението не е прието. Сега преминаваме към гласуване текста на вносителя за чл. 13. Моля, гласувайте.

14 да стане чл. 17.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 95 народни представители: за 16, против 64, въздържали се 15. Предложението не е прието. Сега преминаваме към гласуване текста на вносителя за чл. 14, подкрепен от Комисията. Моля, гласувайте.

Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов чл. 15: „Членове Чл. 15. (1) Народното събрание избира по предложение на председателя на Сметната палата един член, предложен от Института на дипломираните експерт-счетоводители, и един член, предложен от Института на вътрешните одитори. (2) Членовете на Сметната палата получават възнаграждение за участие в заседание на Сметната палата, определено с Правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.”

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, Единствената квалификация на този текст може да бъде следната, че това е един нагъл, лобистки текст, който дава възможност на една организация, каквато е Институтът на вътрешните одитори в България – същата, филиал на международна организация, базирана в САЩ, да посочи един от членовете на най-важната одитна институция в България. Преотстъпването на правомощия и функции, които са част от националните ни интереси, на международни организации е повече от притеснително, още повече когато се прави в един толкова важен закон. Обръщам внимание на една от партиите в управляващата четворна коалиция и се чудя какви още компромиси могат да направят, предоставяйки правомощия на

заедно с Института на вътрешните одитори, предлага на председателя на Сметната палата

предложението на филиала на една международна организация, която е регистрирана във Флорида, САЩ. Наистина, прелюбопитна конструкция, която няма нищо общо с гражданския контрол върху дейността на публичните публичните органи! Защото, извинявайте, смисълът на гражданския контрол е публичност и прозрачност как се правят предложенията, и конкуренция, и състезателност! Никога не ми е хрумвало, че може да бъде заковано правомощие на една от многото съществуващи организации в България, още по-малко филиал на международна организация, да посочи член на един толкова важен орган. И това не е всичко! Забележете от текстовете – тези членове, посочени от тези организации, нямат ангажимент да не извършват друга платена дейност. Те ще работят в Сметната палата на хонорар, те ще работят на ишлеме през времето, през което развиват други консултантски, посреднически и прочие дейности. Аз не мога да повярвам, че сериозни хора могат да предложат такива текстове, в които на тези двама члена от петорния състав ще се плаща за участие в заседания на Сметната палата и ще бъдат оставени да извършват другите дейности, с които се занимават. А те са посочени, ако щете, и в регистрациите на тези две неправителствени организации, които ще ги посочват и там е казано много ясно какво могат да правят, включително да консултират, да посредничат, да извършват външни одити по изразходването на европейските пари, консултации по обществени поръчки, тоест, в основната си дейност те ще се занимават с консултиране на организациите, които след това ще бъдат одитирани от Сметната палата. Те ще участват в заседанията на Сметната палата, на които в одитната програма ще се определя кои обекти да бъдат одитирани, а след това ще се гласуват тези одитни доклади. Никакви изисквания – нито за опазване на професионална тайна, нито за това какво трябва да правят в случаите, в които са в конфликт на интереси. Всъщност това е и много трудно установимо в тази ситуация. Не е нормално в Сметната палата да има членове, които да извършват други дейности, които се конкурират с дейността на Сметната палата. Тук Вие всичките сте финансови ревизори, одитори и прочее. Обяснете ми кои членуват в Института на вътрешните одитори и дали дейността на един член на Института на вътрешните одитори съвпада с предмета на одит на Сметната палата? Според мен – да. Как, оставяйки тези хора да извършват основната си дейност, Вие ще гарантирате, че Сметната палата ще бъде независим орган?! Оставям настрана правните опасности. Няма никаква процедура и естествено в предмета на дейност на тези организации не е посочено как номинират своите членове, ако възникне спор, ако бъде атакувано това решение. Според мен, тук има и противоречие с Конституцията, защото Народното събрание избира Сметна палата, то не утвърждава предложенията на неправителствени организации, още по-малко на такива, които са базирани в чужди държави.

слушайки изказването на госпожа Манолова, чиято цел единствено мога да охарактеризирам като опит за манипулация на народните представители. Институтът на вътрешните одитори е неправителствена организация, регистрирана в Софийски градски съд по Закона за лицата с нестопанска цел. Институтът на вътрешните одитори е професионална организация, която като такава членува в Международната организация Международната организация на Института на вътрешните одитори, която е световна и в която членуват почти всички европейски държави, Китай, Русия и така нататък, както и членува в Европейската конфедерация на Института на Института на вътрешните одитори, която е официално призната организация и дори сътрудничи с Европейската комисия. Това, за което госпожа Манолова се опитва да Ви манипулира, е фактът, че Институтът на вътрешните одитори е спечелил от тази международна одиторска организация, в която членува, правото да приема документите, да ги проверява и да регистрира онези български граждани, които желаят да се явят на изпит пред тази международна организация, за да получат два международни сертификата, известни на гилдията като CIA и СGAP. Искам да Ви кажа, че благодарение на това международният сертификат CIA е преведен на български и българските граждани вече не са принудени да се явяват на английски език по полагане на изпита. Това госпожа Манолова квалифицира като филиал. В тази посока искам да Ви кажа и още нещо. Има една организация Интосай, в която от дълги години членува българската Сметна палата. Това е международна организация на сметните палати. Тази организация Интосай има сключени споразумения за сътрудничество както с Международния институт на вътрешните одитори – въпросният международен институт, така и с Европейската конфедерация на Института на вътрешните одитори. Само ние по български тук нямаме такива споразумения. Няма и да имаме, докато народни представители от тази висока трибуна се опитват да внушават разделение на какъвто и да било принцип, да се правим на проамериканци, проруснаци. Между другото една скоба – в тази международна организация, базирана в Щатите като седалище, членува и Русия. Изпитът се провежда и на руски, така както и на български език. Така че докато продължават да ни манипулират и да ни тласкат към това да се делим на проамериканци, проевропейци, проруснаци или про – не знам какви, няма да имаме сътрудничество между българските професионални организации – такова, каквото има на европейско и световно ниво. Втората манипулация касае Втората манипулация касае това, че ние като Народно събрание няма да избираме членовете. Те ще бъдат предложени от тези организации. Председателят на Сметната палата има правото и задължението единствено да ги внесе в Народното събрание и тук по процедурата на Правилника на Народното събрание, както и съгласно изричен текст, записан в този Закон малко по-нататък, предложените от професионалните организации хора ще преминат ще преминат през процедура за подбор през съответната комисия, която ще докладва в тази зала. Това означава, че комисията, ако прецени, че тези хора не отговарят на професионалните, етични или други стандарти, може да не ги приеме, да не ги внесе за гласуване в Народното събрание и да изиска от тези организации да й представят други кандидатури. И накрая, голямата тема за това, че тези хора могат да работят и друго. Госпожо Манолова, това го има и по други регулаторни органи, не е прецедент – първо. Но това не е толкова важно. По-важно е, уважаеми дами и господа, че имаме Закон за конфликт на интереси, който е гарантът. Няма други гаранции, вярно е. Ако

Господин Председател! Госпожо Стоянова, въпросът е, че тези организации не само получават право да правят предложения, което ние не бихме оспорвали, но се предопределя, че те имат запазени места в състава на Сметната палата. Ако продължавате да настоявате за този вариант, нека да Ви припомня, защото ние с Вас поне трябва да помним този период от средата на 80-те години, когато беше много модно държавно-общественото начало. И тогава някои организации имаха запазени права заедно с държавните органи да формират определени институции и така да съединят сега наричаното гражданско общество с държавата. Тогава този термин не беше толкова популярен. Така че колкото по-нататък отивате, Вие идвате толкова по-насам. Недейте влага този патос, защото нали това, което тогава отричахте като някакви недопустими форми, сега го предлагате като много прогресивни. А те са общо взето едни и същи, само че тук вече става дума за транснационални организации. В случая не е въпрос да говорим кой гледа на Запад и на Изток, защото в българския парламент все по-малко се гледа към България. Това е големият проблем и затова българските граждани вече не виждат в българските институции представители и защитници на българските интереси. Това е големият проблем, не е въпросът дали са базирани на Изток или на Запад. Аз бих приел, ако Вие предлагате възможност организациите да бъдат едни от тези, които имат запазено право да правят предложения, но Народното събрание или председателят на Сметната палата като вносител не бива да се задължава да дава две абонаментни места на тези организации, и още по-малко – те да работят на хонорар по същество. Това е все едно и също да ни убеждавате, че магистратите, ако не са в дадения случай в конфликт на интереси, освен с правораздаване могат да развиват и някаква друга своя частна дейност. Същото е, защото Сметната палата е органът, който в най-голяма степен трябва да гарантира публичния интерес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Стоилов. Втора реплика – госпожа Корнелия Нинова. Госпожо Стоянова, няколко пъти се позовавате на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Трябва да обърнем внимание, че в този законопроект са отпаднали всички възможни санкции, ако се констатира конфликт на интереси. Първо, отпада възможността за предсрочно прекратяване мандата на тези хора, ако се констатира нарушение на закона.

отново да приемаме нов закон, за да може при промяна на закона да ги отзовем. Тоест Вие им гарантирате, че каквото и да правят, в какъвто и конфликт на интереси да изпадат или да нарушават закона, няма механизъм за тяхното отстраняване и санкции спрямо тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

Първо, става дума за елементи на отдаване на национален суверенитет на международни организации, макар и индиректно. По-важно е следното. Тук става дума за държавно-обществен орган, който контролира харченето на държавните пари. По същата логика – защо няма директори на търговски банки, които да са в управата на националната банка? Защо няма директори на застрахователни дружества или техни организации в управата? В тази връзка имам въпрос към колежката Стоянова. Моля я да отговори, тъй като тя като председател на Комисията – не се съмнявам – е направила сериозен сравнителен анализ на практиките на сметните палати в Европа. Защото ние сме направили! Въпросът ми е: в коя страна – член на Европейския съюз, госпожо Стоянова, в коя страна точно или страни има такава практика? Същият въпрос имам и към председателя на Сметната палата госпожа Руменова. Може ли тя да сподели има ли такива практики на включването на представители на национални, неправителствени организации, на международни организации в управата на сметни палати на други страни и народи от Европейския съюз? Настоявам да се отговори на този въпрос, защото

Благодаря, господин Председател. Първо ще отговаря на репликата на господин Стоилов. Чудесно, господин Стоилов, няма нищо лошо в това, че имало подобни форми на гражданско участие и контрол – по онези години, които помним аз и Вие. Няма нищо лошо добре забравени неща да се припомнят днес. Мисля, че и в предходния парламент имахме много голям дебат тази посока – за участието на гражданското общество. Мисля, че Вашето правителство беше свалено именно, защото не спечелихте този дебат. За мен това е ключов въпрос. Гражданското общество чрез професионалните организации трябва да взема решения, а не политиците, които винаги вземат политически решения. Госпожо Нинова, в чл. 19, където са описани

Вас няма да Ви отговарям, а ще се позова отново на господин Янаки Стоилов, който ни призова по-скоро да гледаме България, българските условия и това, което трябва да правим, за да гарантираме развитието си, да гарантираме свободно гражданско общество, а не да преписваме като преписвачи текстовете на закони от Европейския съюз, както

Уважаема госпожо Стоянова, защото ме обвинихте в манипулация и проруски, прокитайски или проамерикански настроения, ще отговоря и на двете. Проблемът с Международния институт на вътрешните одитори е свързан с факта, че той има получен статут на филиал. Институтът на вътрешните одитори в България има статут на филиал на Международния институт на вътрешните одитори, регистриран във Флорида, САЩ. Институтът на вътрешните одитори, одитори, регистриран в САЩ, има филиали в 140 страни. Вие сте права, че има филиал в Русия, в Китай, в Австрия, във Финландия, но нито Русия, нито Китай, нито Австрия, нито Финландия са се сетили представителят на този институт да го назначат във върховния си одитен орган. Така че в този смисъл аз не съм настроена проруски, прокитайски или проамерикански, а пробългарски, като настоявам лица, предложени от филиали на международни организации, да не бъдат назначавани във върховни одитни институции. Освен това Вие трябва да бъдете достатъчно честна от тази трибуна и да признаете, че сте предвидили тези хора, посочени от две неправителствени организации, да работят на хонорар почасово, на ишлеме, като основната си дейност, която е свързана с предмета на дейност на Сметната палата, ще извършват през останалото време. Казано с други думи това означава на съдиите да им бъде дадено право да адвокатстват, тоест през основната част от времето си да са адвокати, а от време на време да ходят и да се произнасят по някое дело, по което са адвокати. предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не урежда тази тема. Няма отговорности, няма изисквания, няма контрол върху двама от членовете на най-важния одитен орган. Ето, това правите! Затова казвам – нагъл лобистки текст! Благодаря, госпожо Манолова. Процедура – господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, за съжаление с укор се обръщам към Вас за това, че допуснахте лично обяснение по въпрос, в който нямаше нищо лично и нямаше обяснение. Въздържахме се многократно на изложението на госпожа Манолова, включително да го репликираме. Не разбрахме кое доминира там дали империализмът или нейната позиция към неправителствените организации, но и колкото процедурни способи да използва, ние пак няма да го разберем, защото тезата е неясна. неясна. Целят се внушения, правят се манипулации с юридически факти. Извадете документа и покажете, че е филиал. След като е международна организация, тя има статут.

Съжалявам, че в Москва няма Международна организация на счетоводители – одитори, която да сертифицира…

Освен това госпожа Манолова беше спомената поименно в изказване на госпожа Менда Стоянова. Когато някой е споменат поименно или е засегнат лично, му се дава възможност за лично обяснение.

Не съм професионалист по тази тема, но следя дебата с много голям интерес. Освен че подкрепям всички мотиви на колегите досега, искам да Ви задам и няколко въпроса. Представете си, че председателят на Сметната палата, който изберем, не хареса тези две предложения от неправителствени, руски или американски организации. Какво правим тогава? Или не ги предлага, просто не са му симпатични,

Аз бих допълнил юридическите термини на моите колеги, като искам да кажа, че всъщност Вие позволявате на прокурора – този, който подготвя обвинението, да бъде част и от адвокатския състав. Тоест хора, които ще консултират проверявани учреждения, да имат правото после да внасят и обвиненията срещу тях. Не ми казвайте, че имаме добра практика. Случаят с „Кей Пи Ем Джи” ни е ясен – 3,5 милиарда на българския народ, 200 хил. лв. глоба за тях. Те си пият уискито някъде, ние плащаме. Искам да ми гарантирате, че тук това нещо няма да се случи. Трето, по тази тема се изказаха преподаватели, народни представители, бивши данъчни, шофьори и така нататък. Аз искам да чуя мнението на човек, който работи в Сметната палата. Затова, госпожо Руменова, имам следния въпрос към Вас: как и какво точно ще работят тези хора в Сметната палата? Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев. Реплики? Няма. Господин Кадиев? Съгласен сте да изчакате госпожа Руменова да отговори на въпросите. Заповядайте, госпожо Руменова.

По въпроса за подкрепянето на думите и твърденията с доказателства не сме направили крачка в тази посока. Лично аз, като сериозен професионалист, подкрепям идеята за участието на гражданското общество в различни органи. Сметната палата работи много добре с представители на гражданското общество. Ние имаме споразумение с тях и работим отлично. Що се отнася до въпроса за включване на представители на гражданското общество, които да – дори не мога да употребя думата работят, защото Вие ме попитахте какво точно ще работят, аз лично съм леко раздвоена. Тези двама представители на гражданското общество... на две конкретни професионални организации. Благодаря, че ме допълнихте. Въпросът ми беше към някои от Вас, когато разговаряхте, защо Съюзът на юристите да не може да предложи когато половината от одитите на Сметната палата са одити за законосъобразност? Той обаче не може да предложи член. Тук сме фиксирали точно две организации – тези, на които предметът на дейност, по дефиниция ги поставя в конфликт на интереси. По дефиниция! Ако някой Ви каже, че има текст, с който се защитават интересите на Сметната палата, това е една-единствена декларация, която те подават при постъпването си или при влизането си в и никъде повече нямат законодателно задължение да декларират конфликт на интереси, какъвто текст и задължение обаче има за одиторите, за председателите и заместник-председателите. Господин Добрев, ще ми е трудно, защото след като те се включат на основание на чл. 15, от тук до края на Закона няма никакъв текст, в който да се обяснява какво правят тези хора там. Вярно, идват, ще работят на ишлеме. ишлеме. По-сериозното за мен е, че тези хора фактически ще управляват Сметната палата. Механизмът, който е заложен в този Закон – вземане на решение с четири от пет гласа, означава, че гласът на един от двамата или и на двамата е определящият за приемане на програмата, която включва всички видове одитирани обекти, които Сметната палата ще одитира за следващата година.

защото няма никакво значение какво ще гласуват председателят и заместник-председателите, тъй като на тях им трябва още един глас и това ще бъде гласът на тези две персонално посочени организации. Така че по отношение на въпроса Ви какво ще правят те по същество, не знам! В този Закон няма нито един текст за тяхно задължение, няма нито един текст за тяхна отговорност, няма нито един текст, който да ги задължава да пазят служебна тайна. В Сметната палата се работи с класифицирана информация. Нищо такова не се случва. Не знам как ще се случи това, но с този Закон това не може да се случи! Съвсем категорично! категорично! Тук всички сме наясно, че въобще не става въпрос за модел на Сметна палата, защото моделът е един и той е Конституцията, и той е колегиален. Нямаме спор по този въпрос. Въпросът е, че тук симулираме и с това нарушаваме Конституцията. Един председател и двама заместник-председатели са в условия на делегирана компетентност. Те са в йерархическа връзка един с друг и има текст в този Закон, в който пише, че

От чл. 15 до края никъде не става въпрос за някакви техни задължения и за някакви техни отговорности. Господин Гечев, Вие ме попитахте дали има такива форми. Със запазени места няма никъде. Има в една или две сметни палати една форма, когато по определени видове одити, но искам да подчертая: със строго разписана процедура по определени видове одити могат да бъдат включвани определени лица, но не в управлението на институцията. Все пак ние говорим за конституционен орган, не говорим за каквото и да е друго. И това, което искам да кажа като последно, е, че заседанията на Сметната палата и гласуването са публични. Аналогията с други комисии, при които гласуването е тайно – ако прочетете устройствените документи на Сметната палата, ще видите, че и досега на заседанията се гласува публично, времето на всеки от изказалите се е регламентирано и се записва на стенограма и на фонографски запис. Достъпът до тези документи е напълно възможен. Така че в тази посока нищо различно не се случва от това, което в момента се случва в Сметната палата.

Думата има проф. Борисов. Моля Ви, дайте му възможност да си направи изказването. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, моето предложение беше свързано със следващия член, но се отнася за този спор, който водим може би повече от час и половина, и е свързан със статута на двамата представители на професионалните организации. Тук се казаха много верни неща от различни

(УНСС) има две катедри – едната е „Счетоводна отчетност и контрол”, а другата е „Одит”. И двете са в основата на създаването и на едната, и на другата организация, в основата на Сметната палата, те разработиха първия закон и всички те досега са били председатели на Сметната палата. Присъствал съм на много техни дебати, включително и сега съм разговарял с повече от 15 души от тях, за да си изясня предимството на единия или на другия модел – говоря за едноличния и колективния модел на ръководството на Сметната палата. Трябва да Ви кажа, че в професионалните среди също няма единно мнение кой от двата модела е по-добър. Условно казвам, половината подкрепят едноличния модел, половината подкрепят колективния модел. Подкрепящите колективният модел основно изваждат като проблем колективната безотговорност – гласуваме сега за теб, защото следващият път аз като внеса моя доклад Вие ще гласувате за мен и така нататък. При подкрепящите едноличния модел се опасяват от превръщане превръщане на Палатата в поръчкова система от страна на политически сили, държавна власт и така нататък. Ако вземем крайностите, при едноличния модел обаче най типичният пример е в Англия, главният одитор, шефът на Сметната палата се назначава от кралицата и няма и мандат – няма го господин Местан. До края на живота му е мандата и никой не се съмнява например там, че ще има поръчкови системи. Така че няма единно мнение – едни са „за” колективния модел, други са „за” едноличния модел. Има и междинни модели, много междинни модели. В този модел, който сега се предлага, аз лично считам, че е голямо постижение присъствието на представителите на двете професионални организации вътре в управата на Сметната палата. Голямо постижение! Ние много говорим за граждански контрол и като стигнем реално до стъпката, която трябва да се направи, за да има такъв контрол, изведнъж даваме заден ход и почваме да търсим какви ли не причини да не ги допуснем. Приветствайки тяхното присъствие съм съгласен с това обаче, че техният статут трябва да е много ясен и не трябва да буди съмнение.

Не си спомням, някой от колегите от ляво извади друга причина която е също основателна. Не ме тревожи, че е филиал. филиал. Колеги, и одиторите, и счетоводителите участват в най-различни международни организации под най-различни форми. Най-елементарното е стреми се да се уеднаквят, както се създават Международни счетоводни стандарти, така се създават и Международни стандарти при одитите, защото икономиката вече е глобална, не можеш да работиш с различия в одитирането на една компания. Това не ме притеснява. Притеснява ме фактът да не се допусне възможността тези двама

която е в противоречие със същия закон”. Което означава на практика, че те нямат право – права е госпожа Манолова като казва, че техните дейности в Института Института на вътрешните одитори влизат и се утвърждават в Сметната палата. Тоест те нямат да имат право във връзка с този текст нито да одитират през това време, същото се отнася и за експерт-счетоводителите, нито да осъществяват дейността си в Института на вътрешните одитори. Те си стават само членове на Сметната палата. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Професор Борисов, идеята Институтът на дипломираните експерт-счетоводители и Институтът на вътрешните одитори да предлагат е, че това са професионални организации, които ще дадат хора – професионалисти в съответната област, които ще участват в Колегията, ще осъществяват и контрол и ще привнасят професионализъм.

ако тези хора са професионалисти, защо им отнемате правото да получават заплата от работата, която ще изпълняват? Защо трябва да бъдат, хайде да не е на хонорар, на заплащане за извършена работа? Те няма да могат повече да осъществяват дейността си като професионалисти извън работата си в Сметната палата, за която не са на заплата. Те не са в този списъчен състав там. Ако тръгнат да изпълняват основната си професия, те са моментално в конфликт на интереси. Няма нужда да попълват никакви декларации. Ако той е одитор и е член на Сметната палата и продължава да одитира някого, това е конфликт на интереси. Ако е счетоводител – по същия начин. Ако пък тези два органа, защото колегите ми казваха: не, те могат да предложат не одитори и не счетоводители, а примерно преподаватели. Тогава какъв е смисълът тези две организации да предлагат? Затова разковничето тук е: тези двама души да бъдат членове на Сметната палата. Никакъв хонорар, никакво заплащане – почасово, по бройки или каквото и да е било друго. Членове като председателят и заместниците, без право да осъществяват друга дейност освен в Сметната палата за мандата си плюс преподавателска, както за председателя и заместниците. Това е правилният подход. Приемете го колеги!

благодаря Ви за изказването и подкрепата за това, че професионални организации трябва да участват. За първи път техни представители, техни лица, избрани от тях, ще участват в дейността на един такъв висш орган. Приемам Вашата добавка, защото Вие считате, че с нея ще успокоим духовете и със сигурност ще дадем гаранции, че тези хора няма да бъдат в конфликт на интереси. Бих я подкрепила и ще я подкрепя. Обаче трябва да Ви разочаровам, че според мен, независимо че ще приемем подобна поправка, това няма да успокои колегите отляво, защото проблемът не е в това. Проблемът е, че за първи път професионални, граждански организации ще имат право на глас, който се отнема

лица, които да прокарват партийната повеля, защото точно четвъртият глас, блокиращият глас на члена, излъчен от професионалната организация, ще е гарант да не се прокарват партийните повели и партийните интереси. Точно срещу това господата отляво роптаят.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми проф. Борисов! Ще си позволя да не се съглася с Вас, че в случая става дума за осъществяването на граждански контрол. Защото, когато един представител на неправителствена организация стане член на един публичен орган, той престава да бъде представляващ гражданското общество и контролиращ дейността на този орган. Той ще участва във вземането на решения, а няма да контролира начина, по който този орган взема решения. Няма нищо общо. Освен това тук не можем да говорим за никаква състезателност и за никаква конкуренция, защото в следващия текст е посочена процедурата, че в 14-дневен срок от изтичането на мандата на членовете на Сметната палата – в случая от разтурянето на действащата – Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, съответно другият институт, прави предложение до председателя на Сметната палата за избор на нов член. В тридневен срок от получаване на предложението председателят го внася в Народното събрание. Каква конкуренция, каква състезателност?! Председателят на Сметната палата ще бъде длъжен да внесе в парламента предложението на един институт, който е филиал на друг международен институт, от ГЕРБ.) Тук проблемът не е дали е базиран в Москва или Флорида. Тук проблемът е, че даваме право на организация, която е филиал на международна организация, базирана в друга държава, императивно да посочва член на върховния одитен орган. Ако искате гражданско участие – дайте конкуренция, дайте възможност и на други организации да предлагат, да се конкурират. Били сме свидетели на маса публични процедури. Това е прикриване зад гражданското общество на разпределянето на постовете в Сметната палата. Или още по-лошо: предаване на националния интерес на международни организации, базирани в други държави.

Ако трябва да прекъсна заседанието, за да се изясните, госпожо Стоянова, госпожо Манолова?! Вижте, филиал е, и Ви казах, че това мен не ме смущава, защото е българска организация, обединение на българските одитори. Не мога обаче и не си представям, че ние в нашия закон трябва да регламентираме по какъв начин тази организации ще си номинира представителя за Сметната палата. Ами има си вътрешни правила за номиниране, да си ги определят и да си ги номинират. Както и не разбирам, може и друго тълкувание да има вероятно, но аз не го разбирам, че председателят на Сметната палата е длъжен един-единствен да представи – той може да представи и трима, а кой ще избере Народното събрание това е друг въпрос. Ще избере един, но организацията, ако е номинирала трима – не виждам правомощие на народния представител, от тези трима той да избира един. Аз така поне чета текста

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова! Аз слушах с голям интерес този член, който е един от ключовите на този закон. Искам да дам съвсем кратка историческа ретроспекция. Още в миналото Народно събрание, тогава, когато се гласуваше Закон за Сметната палата, едно от предложенията, които и аз застъпвах, беше да има председател и четирима заместник-председатели с логиката, че има четири вида одит, които се извършват от Сметната палата, съответно четири дирекции и съответно всеки един заместник-председател да си следи неговата дирекция. Управителен орган от пет члена е много по-работещ, отколкото трима. Винаги може един да се разболее или пък натоварването да стане прекалено голямо. Сега, доколкото разбирам, в това Народно събрание подобно предложение е било направено от Реформаторския блок, след това оттеглено. Нямам нищо против това да бъде един председател, двама заместник-председатели и двама членове. На пръв поглед възприех и идеята двамата членове да са предложени от ИДЕС и от Института за вътрешните одитори. Все повече обаче намирам недостатъци в този подход. Искам с три изречения да Ви кажа недостатъците. На първо място, губи се независимост на Сметната палата. Тези двама членове ще бъдат едновременно все още работещи и по техните си места – в ИДЕС, или в Института на вътрешните одитори, едновременно и членове на Сметната палата. На второ място, губи се наистина това, което каза госпожа Манолова – състезателност, защото: защо само тези две организации да имат право да предлагат? На трето място, винаги съществува потенциалът за конфликт на интереси. Този текст е превнесен от начина, по който е създадена Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, където също има представител на ИДЕС и има представител на БНБ. Там също би трябвало да няма конфликт на интереси. Искам да Ви напомня какво стана там. Единият от членовете на тази Комисия е главният одитор на БНБ. Ние всички предполагаме, че той е един от двамата, които спасиха лиценза на КТБ. Значи той като главен одитор на БНБ избира одитора на КТБ, а след това като член на Комисията трябва да накаже същата тази „Кей Пи Ем Джи”, която той е избрал преди това като главен одитор на БНБ. Ето Ви го конфликта на интереси. Същото подобно нещо може да се случи и в тази Комисия. Затова, и приключвам, уважаеми колеги, мисля, че по-чистият вариант е просто да кажем: „Народното събрание избира по предложение на председателя на Сметната палата двама членове.” От там От там нататък да ги предлага който иска, председателят на Сметната палата да преценява какво ще предложи на Народното събрание и Народното събрание да избере двама членове. И в следващия чл. 16, ал. 3, където пише: „Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност” да се добави и думата „и членовете”. Така че тези членове наистина, и се връщам на думите на господин Йордан Цонев, да си бъдат служители на Сметната палата, да знаят кой е техният работодател, чии интереси защитават, а не едновременно на някаква неправителствена организация и на Сметната палата на България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кадиев, правите ли предложение за редакция на чл. 15, защото говорите и за чл. 16? Същото направи и проф. Борисов.

Комисията. Тя предлага да се създаде нов чл. 15. Тъй като и двамата преждеговоривши говориха и за чл. 16, който не е докладван, затова поисках да конкретизирате предложенията си. Господин Славов е поискал думата Благодаря, госпожо Председател. Не знам как да ги нарека, но според тях не очевидно неправителствени организации, а някакви внедрени организации на някого или нещо подобно, едва ли не ще наложат на Народното събрание да избере точно едни хора за членове на управителния съвет. от БСП ЛБ.) Понеже чувам, че ме репликирате от място – нищо подобно! Народното събрание може да избере, но може и да не подкрепи. Очевидно, когато не подкрепи с гласуването си конкретния член, той няма да бъде избран. Толкова е просто, няма нищо сложно. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Не се правете, че не го знаете, защото много добре Ви е ясно. Толкова по тази точка. Никой не може да налага волята си над Народното събрание, още по-малко две неправителствени организации. Те могат да предложат кандидатури, но като не бъдат одобрени, ще трябва да предложат очевидно други, ако искат да имат

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в това число и двамата членове, които ще бъдат предложени от въпросните две неправителствени организации. И това обаче не е вярно. Изрично в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси пише, че те са предмет и се

Там в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори също бива предлаган член от неправителствените организации. И така нататък, и така нататък. Очевидно такава практика има и очевидно е добре да има граждански контрол. В края на краищата Народното събрание ще си каже тежката дума дали дадено предложение ще стане член

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Славов, наистина разочароващо изказване. Това не е граждански контрол, това е фалшификация на граждански контрол. Не Ви отива да защитавате запазените места на дадени организации в един държавен орган. Извинявайте, обидно е да сравнявате назначаването на двама членове, посочени от тези организации, с конкурсната процедура, която имаше при избирането на състава на ЦИК. Тогава имаше тридесет кандидати, от които бяха избрани

в 14-дневен срок двата института предлагат и председателят в 3-дневен срок внася, след което Народното събрание избира. Какво ще стане, ако председателят не внесе, ако примерно двете предложения не отговарят на изискванията? Ами, няма да има Сметна палата. Тук няма предвидена процедура за отказ на председателя да внесе предложенията на двете неправителствени организации. Какво ще стане, ако Народното събрание не ги избере? Те могат да решат да предложат пак същите членове и така – до безкрай! Следователно Вие можете в творчеството и псевдогражданския контрол, който измисляте, изобщо да блокирате дейността на Сметната палата. Няма как това да бъдат неправителствени организации, които имат запазено място в един държавен орган. Те стават проправителствени организации. Какви са тези привилегии?! Кога в провежданите граждански процедури е имало фаворит гражданска организация?!

Дуплика – господин Славов.

на хлебопроизводителите или от Асоциацията на млекопроизводителите, за да кажат, че няма конфликт на интереси?! Това просто е несериозно. Нека хората, които работят и разбират тази материя, да имат възможност да предложат представител. Пак повтарям: Народното събрание може да не го одобри и ще трябва да предложат друг. Що се касае до работата на Палатата, очевидно след като са избрани председател и заместник-председатели, които имат много ясни правомощия по новия Закон – пак обръщам внимание, че органът вече не е колегиален,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедура за редакционна поправка в ал. 2 на чл. 15, която е предизвикана от предложението на господин Кадиев. Ако то бъде прието, аз предлагам ал. 2 да изглежда по следния начин: Членовете на Сметната палата, избрани по реда на ал. 1 на чл. 15, получават възнаграждение в размер 80 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.” ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма желаещи за изказване. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.

да гласи: „Народното събрание избира по предложение на председателя на Сметната палата двама членове”. Това е предложението. Гласуваме предложението на господин Кадиев.

не е прието. Предложението на господин Цонев бе направено под условие – ако се приеме редакцията на господин Кадиев. В стенограмата много ясно е казано, господин Кадиев. Той не възразява, Вие възразявате. Сега поставям на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов чл. 15 в редакцията и наименованието му по доклада на Комисията. Гласуваме.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Гласувах „против” този текст, защото той е поредното предложение на денационализаторската политика, която се провежда; защото той е основан на принципа, казан вече от част от бъдещите членове на Сметната палата: „Парите – Ваши, решенията – наши”. Тоест българските граждани, които формират бюджета, и българската държава, която го изразходва, ще трябва да бъдат контролирани, между другото, от лица, които се занимават с всякакви други дейности, които периодично ще дават оценки за това добре или зле се изразходват тези средства. Така че с подобни решения не само се намалява ефективността на контрола, но Вие, съзнателно или не, намалявате доверието на българските граждани в основни конституционни институции. И тук няма никакъв граждански контрол, когато определени граждански организации са фаворизирани законово, монополизирани са. Къде са привържениците на конкуренцията тук – десни, реформатори, ГЕРБ и така нататък? И още по-малко пък патриоти, които подкрепят такива предложения?

дали в днешния ден до 14,00 ч. ще сме приключили със законодателната част от програмата, ще зависи началото на контрола утре. Не сме приключили със законодателната част, утре продължаваме с второто гласуване на Законопроекта за Сметната палата в 9,00 ч. Контролът ще е от обичайния му час – 11,00 И сега съобщения за Парламентарен контрол на 23 януари 2015 г., петък, 11,00 ч.: Първи ще отговаря заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров. Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков ще отговори на 13 въпроса от народните представители Иван Вълков, Георги Кючуков, Магдалена Ташева, Корнелия Нинова, Любомир Владимиров, Илиан Тодоров, Атанас Атанасов, Красимир Янков –2 въпроса, Петър Славов – 2 въпроса, Георги Андонов, и Пламен Петров и на 2 питания от народните представители Светослав Белемезов, и Десислав Чуколов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 13 въпроса от народните представители Мая Манолова, Валентин Николов Иванов, Георги Божинов, Любомир Владимиров, Васил Антонов, Димитър Бойчев и Иван Вълков, Вяра Церовска, Явор Хайтов, Джейхан Ибрямов, Вили Лилков, Явор Хайтов и Христо Тодоров, Димитър Дъбов и Манол Генов, Корнелия Маринова, и на 1 питане от народните представители Дора Янкова и Манол Генов. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на 7 въпроса от народните представители Мая Манолова, Георги Търновалийски, Михаил Миков и Филип Попов, Мартин Димитров и Петър Славов, Петър Славов, Светла Бъчварова, и Георги Кадиев. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на 11 въпроса от народните представители Калина Балабанова, Волен Сидеров, Явор Нотев, Десислав Чуколов, Методи Андреев, Ангел Найденов – 3 въпроса, Велизар Енчев – 2 въпроса, и Илиан Тодоров и на 2 питания от народните представители Методи Андреев, и Илиан Тодоров. Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на 5 въпроса от народните представители Кристиан Вигенин –2 въпроса, Михо Михов, Десислав Чуколов, и Борис Станимиров, и на 1 питане от народния представител Юлиан Ангелов. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на 5 въпроса от народните представители Антони Тренчев, Валентин Павлов, Димитър Горов, Джевдет Чакъров, и Димитър Шишков и на 2 питания от народните представители Георги Кючуков, и Настимир Ананиев. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на 2 въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Димитър Дъбов, Калина Балабанова, и на 1 питане от народния представител Бойка Маринска. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на 10 въпроса от народните представители Мартин Димитров – 2 въпроса, Петър Славов, Георги Недев, Вили Лилков, Красимир Янков, Христо Гаджев, Георги Кадиев, Десислав Чуколов, и Борислав Иглев и на 2 питания от народните представители Николай Александров, и Кирил Цочев. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на 2 въпроса от народните представители Валентин Николов Иванов, и Борис Ячев. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на 2 въпроса от народните представители Емил Райнов, и Мая Манолова. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на 2 въпроса от народните представители Филип Попов, и Янаки Стоилов. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на 9 въпроса от народните представители Методи Андреев, Бюнямин Хасан, Айдоан Али и Хамид Хамид, Мартин Димитров и Петър Славов, Мустафа Ахмед и Ердинч Хайрула, Светла Бъчварова и Добрин Данев, Явор Хайтов, Светла Бъчварова, Димитър Байрактаров, Мая Манолова,

на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос с писмен отговор от народния представител Мустафа Карадайъ; - министърът на икономиката Божидар Лукарски на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Николай Александров; - министърът на външните работи Даниел Митов на 3 въпроса от народните представители Миглена Александрова, и Илиан Тодоров – 2 въпроса; - заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова на 1 въпрос от народния представител Георги Божинов; - министърът на образованието и науката Тодор Танев на 2 въпроса от народния представител Иван Станков; министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на 2 въпроса от народните представители Димитър Байрактаров, и Николай Александров; - министърът на здравеопазването Петър Москов на въпрос с писмен отговор от народния представител Емил Райнов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос с писмен отговор от народния представител Васил Антонов. На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правилника, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - шест въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева – 2 въпроса, към към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова; въпрос от народния представител Росица Янакиева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; - питане от народния представител Росица Янакиева към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на правосъдието Христо Иванов. Поради предварително планирани срещи с международно участие, в парламентарния контрол няма да участва заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Утре начален час – 9,00 ч. Продължаваме с второто четене на Законопроекта за Сметната палата. Закривам пленарното заседание.